Колеги, продължаваме. Заповядайте, госпожо Димова.

Моля, квесторите, поканете народните представители в залата, времето за почивка изтече. ДОКЛАДЧИК ИРЕНА ДИМОВА: По § 12 има постъпило предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Предложението по т. 1, 2 и 5 е оттеглено. Комисията подкрепя предложението по т. 3 и 4. Предложение от народния представител проф. Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението.

4.В чл. 139 ал. 1 се изменя така: „(1) При промяна на обстоятелствата по чл. 134 в 14-дневен срок от настъпването им производителят подава до министъра на икономиката заявление за вписване на промяната. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи промяната, както и документ за платена такса за разглеждане на заявлението съгласно тарифата за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.“ 5. чл. 155, ал. 3 т. 12 се изменя така: „12. документ за платена държавна такса за разглеждане на документите съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, когато плащането не е извършено по електронен път.“

Предложението е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 13, който става § 25: „§ 25. В Закона за горите

от съответната регионална дирекция по горите по местонахождение на имота“ се заличават. 6.В чл. 224 ал. 3 се изменя така: „(3) В заявлението по ал. 2 се посочва единен идентификационен код на заявителя по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и към него се прилага списък на членовете на браншовата организация.“ 7. В чл. 231, ал. 1 накрая добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.

Прекратете гласуването и обявете резултата.

Предложението по т. 1 – 7 е оттеглено. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 14,

ал. 1, в текста преди т. 1 думите „публични регистри“ се заменят с „на интернет страницата си публичен национален електронен регистър“; б)алинеи 2, б)алинеи 2, 3 и 4 се отменят; в)алинея 5 се изменя така: „(5) Съдържанието и редът за воденето на регистъра по ал. 1 се определят в наредба на министъра на земеделието, храните и горите.“

В чл. 76, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“. 16. В чл. 84, ал. 2 се създава изречение трето: „Професионалните потребители на продукти за растителна защита трябва да имат най-малко средно образование.“ 17. В чл. 87, ал. 3 думите „т. 13“ се заличават. 18. В чл. 94, ал. 4 думите „т. 4“ се заличават. 19. В чл. 95, ал. 1 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.

2 се изменя така: „(2) За вписване в регистъра по чл. 6, ал. 1 лицата по ал. 1 подават в ОДБХ по постоянен адрес или на чиято територия са установени, уведомление по образец, към което прилагат заверено копие от диплома за висше образование в областта на аграрните науки с професионално направление „Растителна защита“

думите „т. 15“ се заличават. 31.В чл. 133, ал. 1, т. 2 накрая се добавя „когато плащането не е извършено по електронен път“.

се правят следните изменения и допълнения: 1.В чл. 8, ал. 5 се създава изречение второ: „Заявлението се подава лично, чрез пълномощник, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и чл. 22 от Закона за електронното управление чрез лицензиран пощенски оператор.“ 2.В чл. 9, ал. 21 думите „с документ от съответния компетентен орган“ се заменят със „служебно чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от компетентната администрация“. 3.В чл. 23, ал. 7 думата „води“ се заменя с „поддържа на интернет страницата си публичен национален електронен“.

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 117 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 17. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, господин Кирилов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми народни представители! Искам процедура, тъй като всъщност стигнахме до § 16, който с предходното процедурно предложение отложихме, за гласуване за края на разглеждането на този нормативен акт. Затова правя обратното предложение на това, което Ви предложих,

Моля да се отмени отлагането и да пристъпим към обсъждане по реда на параграфи 16 и 17. Благодаря Ви. Благодаря, господин Кирилов. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение на господин Кирилов. Гласували

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 117 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 17. Предложението е прието. Заповядайте за процедура, Постъпило е предложение от народния представител Димитър Гечев и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 1 – 8. Комисията подкрепя по принцип предложението по т. 9, което е отразено в систематичното му място като § 29. Предложение от народния представител Александър Сабанов, направено по реда на чл. 83, ал. от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Йордан Апостолов, направено по реда на чл. 83, ал. 5, т. 2 от Правилника. Комисията подкрепя по принцип предложението.

територии или за създаване на нови урбанизирани територии“. 5. В чл. 21: а) алинея 1 се изменя така: „(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделска земя, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с

За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“; б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със „със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“. В чл. 23: а) алинея 4 се изменя така: „(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места

утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“ 7. В чл. 24: а) алинея 1 се изменя така: „(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;

алинея 5 се изменя така: „(5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, ако в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“;

изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя

картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки; 2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“; в) създава се ал. 5: „(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд

алинея 4 се отменя. 15. В чл. 38 ал. 4 се изменя така: „(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя бъде отменено по искане на заинтересованото лице, заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 се възстановява.“ 16. В чл. 40, ал. 1: а) в т. 4 думите „собственика на земята или на инвеститора на обекта“ се заменят със „заинтересованото лице“;

от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 5. влязъл в сила подробен устройствен план, заповедта на кмета или решението на общинския съвет за одобряването му и констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила; 6. копие от решението по ал. 3 за промяна на предназначението. (6) Комисията по чл. 17, ал. 1 се произнася по предложението в едномесечен срок от датата на постъпването му, като постановява решение, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя или постановява отказ. Решението се съобщава и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. (7) В решението, с което потвърждава решението за промяна на предназначението на земеделската земя, комисията определя размер на таксата по чл. 30, ал. 1 по действащата към момента на внасяне предложението тарифа, утвърдена от Министерския съвет или указва да бъде определен размер на таксата по чл. 30, ал. 2. (8) Разликата между внесената такса за промяна на предназначението и таксата по ал. 7 се заплаща от заявителя

на Земеделската комисия, обсъдихме обстоятелствата, които наложиха отлагането на § 16, искам да направя следните изявления, респективно предложения. Ние не можем да подкрепим

и е било отразено в окончателната редакция, която Комисията предлага. Комисията е подкрепила по принцип неговото предложение. По предложението на колегата Апостолов ние възразяваме и не можем да подкрепим предложенията му по т. 1, буква

текста, предложен на Комисията, да отпаднат тези разпоредби, както ги посочих. Мога да прочета, ако ми дадете възможност след евентуално гласуване или сега, редакционното предложение, което предлагаме за § 16, който да стане § 28, като подчертавам – в моето предложение отпадат

Не виждам. Други изказвания? Не виждам. Ще подложа на гласуване предложението на господин Кирилов за отпадане на предложенията на господин Апостолов, отразени в текста

§ 28: „§ 28. В Закона за опазване на земеделските земи се правят следните изменения и допълнения: 1. В чл. 17, ал. 3, думите „собственикът и/или инвеститорът на обекта“ се заменят със „заинтересованите лица“;

20. а) в ал. 1 думите „строителните граници на населените места и селищните образувания“ се заменят с „границите на урбанизираните територии“; б) в ал. 2 думите „строителните граници на населените места“ се заменят „границите на урбанизираните територии“. 4. В чл. чл. 20а, ал. 1 думите „строителните граници на населените места“ се заменят с „границите на урбанизираните територии или за създаване на нови урбанизирани територии“. 5. чл. 21: а) алинея 1 се изменя така: „(1) За всеки обект, който се предлага да бъде изграден или разширен върху земеделска земя, се определя необходимата площадка със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки, а за линейните обекти на техническата инфраструктура – трасе с предварителен проект по чл. 126, ал. 6, т. 1 от Закона за устройство на територията. За определянето на площадките и трасетата се изискват и влезли в сила решения или становища, издадени по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие.“; б) в ал. 5 думите „с предварителен проект за подробен устройствен план“ се заменят със скица на имота или скица-проект, когато площадката е за част от имота, с посочени граници и площ, определени с геодезическите координати на определящите ги точки“. точки“. 6. В чл. 23: а) алинея 4 се изменя така: „(4) Не се допуска утвърждаване на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, в които попадат пясъчни дюни, освен в случаите по чл. 17а от същия закон.“; б) създава се ал. 5: „(5) До отразяване на границите на пясъчните дюни в кадастралната карта и в специализираните карти и регистри по чл. 6, ал. 7 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие утвърждаването на площадки и/или трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделски земи в границите на зона „А“, зона „Б“ или в урбанизираните територии на населените места след границите на зона „А“ по Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, се разрешават след писмено становище на министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице, удостоверяващо, че в имота не попадат пясъчни дюни.“ дюни.“ 7. В чл. 24: а) алинея 1 се изменя така: „(1) При влязло в сила решение за утвърждаване на окончателна площадка и/или трасе заинтересованото лице може да поиска разрешение за изработване на подробен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.“;

14-дневен срок от влизането в сила на подробния устройствен план органът, одобрил плана, изпраща на министъра на земеделието, храните и горите копие от него, придружено с констативен акт, удостоверяващ влизането му в сила и регистър на засегнатите имоти. Министърът на земеделието, храните и горите или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение, което да послужи за служебно отразяване на промяната на предназначението на земеделската земя в съответните регистри. Отказът за издаване на удостоверение подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“ 8. В чл. 25: а) алинея 1 се изменя така: „(1) Препис от решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди се издава на заявителя след представяне на документ, удостоверяващ плащане на таксата по чл. 30, ал. 1 или 2.“; 2.“; б) алинея 2 се отменя; в) в ал. 3 думите „компетентната дирекция на Министерството на земеделието, храните и горите“ се заменят със „съответната служба по геодезия, картография и кадастър“.

В заявлението по чл. 1 се посочва ЕИК по Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, когато заявителят е юридическо лице или едноличен търговец, или номер и дата на издаване на документа за самоличност, когато заявителят е физическо лице, като се прилагат: 1. картен материал с отразено проектно ситуационно разположение на площадките или трасетата в имота/имотите с геодезически координати на определящите ги точки; 2. предварителни (прединвестиционни) проучвания.“; в) създава се ал. 5: „(5) Разпоредбите на този член не се прилагат при промяна на предназначението на земеделски земи от държавния поземлен фонд или общинския поземлен фонд за изграждане на национални обекти или на общински обекти от първостепенно значение, които стават публична държавна или общинска собственост.“

„в сила на подробния устройствен план заинтересованото лице“; б) в ал. 2 думите „му в сила“ се заменят с „в сила на подробния устройствен план“.

„уведомяват съответно собственикът на земята, лицето, което има право да строи в чужд имот, или инвеститорът“ се заменят с „уведомява заинтересованото лице“; 14. В чл. 38 ал. 4 се изменя така: „(4) При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята, както и в случаите по чл. 24, ал. 5, т. 2 и 3 заплатената такса по чл. 30, ал. 1 или 2 не се възстановява. Когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено поради наложени с нормативен или общ административен акт забрани и решението за промяна на предназначението на земеделската земя

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, Вие разбрахте ли какво ще гласувате? Защото, след като нещо се отмени, се прави редакция, която никъде я няма. Аз лично не бих могла да приемам толкова тежки текстове в този закон по начина, по който ни се предлагат. Ако залата е преценила, че предложението на колегата Апостолов не трябва да се приеме, този текст трябва да мине през Комисията или поне да се разгледа пунктуално за какво става въпрос. Как си представяте гласуване на толкова тежък Законопроект по начина, по който ни го предлагате тук? Наистина това е възмутително! Честно казано, не съм очаквала такова нещо! ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА

Уважаема госпожо Председател, уважаема проф. Бъчварова! Два пъти, за да е ясно на всички колеги, обясних промяната по двата възможни начина. Тъй като по Правилник – чл. 69, ал. 1, имам право да направя предложение за отхвърляне, направих предложение за отхвърляне –

2, т. 4, т. 5, 6 и 7. След това Ви изчетох текста на Комисията без тези негови предложения. Четенето имаше смисъл всъщност да покаже, че тези предложения отпадат. Ако Вие бяхте ползвали доклада, който имате като член на Комисията, просто можехте да си отбележите съответните разпоредби от неговото предложение, които отпаднаха

5, 6, които се съдържаха в предложението на колегата Йордан Апостолов. Това е разликата. Това го обясних преди и сега го повторих. Нямаме съдържателни промени, нямаме дори редакционни промени.

което е най-силно интензивно като предложение и затова според мен председателят правилно го подложи на гласуване. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Господин Ангелов – втора реплика.

Госпожо Председател, дами и господа! Госпожо Пиралкова, много е хубаво, че излизате да критикувате текстовете, които са отпаднали. От „Обединени патриоти“ обаче не можем да си обясним поведението на БСП

Благодаря, уважаеми господин Ангелов. Трета реплика? Не виждам. Заповядайте, проф. Бъчварова, за дуплика. По първата реплика. Така или иначе важното и необходимото е да ни предоставяте текста, който ще гласуваме. Вие го изчетохте – вярно, това отпада, онова отпада, но крайният текст, защото всичко е в редакции… Когато кажете „по принцип се приема предложението“, но вътре в текста, който предлагате, не личи кой е този принцип. Добре е този текст да ни се предостави и едва тогава да го гласуваме. Според мен това е нормална практика. По отношение на втората реплика.

Какво се получава обаче? След една седмица се оказва, че от месец май досега има спрени производства и започнати нови процедури. Нашата група се „въздържа“ при второто предложение или това, което Комисията предложи, е заварените случаи оттук нататък, виждате ли, те си остават в хипотезата, че продължава да има смяна на предназначение, а тези, които в рамките на шест месеца са започнали и стартирали новата процедура – каквото и да се случи, нас не ни интересува. Смятам, че това не е справедливо. Ако имаше предварителна информация и Вие бяхте подготвени да кажете: „Стартирали са процедури и тези процедури голяма част от хората чрез смяна на предназначението с нови предложения“, сигурно нямаше да го подкрепим. Три пъти в Комисията се разглежда този въпрос и се оказва, че има проблем и този проблем трябва да бъде решен законодателно. Благодаря, уважаема проф. Бъчварова. Други изказвания? Заповядайте, господин Апостолов. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, отново виждам една демагогия, която се предлага тук пред нас, народните представители, за гласуване. Ако някой разбра, след прочитането от господин Кирилов, какво ще гласуваме, независимо че той твърди, че това е прочетено, бих искал да излезе тук, на трибуната, и да каже дали е разбрал кои текстове остават, кои текстове отпадат и в крайна сметка какъв е крайният вариант, който ще гласуваме. Или иначе се оказва, че тук сме само едни хора, които идват да натискат копчета, без да знаят абсолютно смисъла на това, което се подлага на гласуване, и дебрите, в които ни въвежда господин Кирилов, означава, че за него те са само като термини и понятия, а не като човешки съдби и хора, които са вложили в тази промяна пари. Много добре знаем, че става въпрос само за около 1800 имота с над 9 млн. лв. платени държавни такси. Относно това, което казахте Вие, проф. Бъчварова.

спокойно Министерството на земеделието, храните и горите би могло да каже: „За стартиралите процедури при влизането на Закона, както сме го предложили, процедурите се прекратяват, защото в този кратък срок не могат да бъдат завършени, няма завършена и нито един човек нямаше да бъде ощетен. Така че отново призовавам народните представители добре да си помислят дали са хора – бутониери, или хора, които разбират това, което се гласува в тази зала. Благодаря

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 117 народни представители: за 100, против няма, въздържали се 17. Предложението е прието.

§ 29: „§ 29. Член 38, ал. 4, изречение второ от Закона за опазване на земеделските земи се прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, които към датата на влизането в сила на този закон не са загубили правно действие.“

Има редакционна промяна в § 29: „§ 29. Член 38, ал. 4, изречение второ от Закона за опазване на земеделските земи се прилага и за влезлите в сила решения за промяна на предназначението на земеделска земя

Моля, режим на гласуване

прочета: „§ 30. Когато към датата на влизане в сила на този закон решението за промяна предназначението на земеделска земя не е отменено по чл. 35 от Закона за опазване на земеделските земи с влязъл в сила административен акт или с акт на съда, то запазва действието си. § 31. Сроковете по чл. 34, ал. 1 и 2 от Закона за опазване на земеделските земи се прилагат и за заварените производства, за които едногодишният срок от влизането на подробния устройствен план

Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласувахме отмяната на параграфи 30 и 31. Гласували 124 народни представители: за 15, против 70, въздържали се 39. Предложението не е прието. Продължаваме с § 17.

§ 30: „§ 30. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (oбн., ДВ, бр. …) в чл. 19 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 1 след думите „идентификационен код“ се добавя „по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“. Изказвания?

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2,

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители, тъй като в стенографския протокол и колегите са отразили по отношение на нашето гласуване за параграфи 30 и 31 предложение от Комисията за създаване на нови параграфи, които с гласуване отхвърлихме, но в стенограмата е отразено, че сме гласували за отхвърлянето, моля за прегласуване в следния смисъл. Господин Председател, моля при прегласуването да подложите на гласуване предложението за създаване на тези параграфи – 30 и 31, като уточнявам, че тези параграфи следва да отпаднат с оглед корекциите, които приехме в предходния § 16.

„Комисията предлага да се създадат параграфи 29, 30 и 31“. Параграф 29 го гласувахме с редакционно предложение, но параграфи 30 и 31 не ги подкрепихме в залата. Те бяха подкрепени само с 15 гласа. Но за протокола и за колегите, които отчитат резултатите от гласуването, е останало убеждението, че това гласуване за отхвърлянето на параграфите и че всъщност ние сме отказали, не се е приело предложението за отхвърляне. Уточнявам, тези параграфи трябва да бъдат неподкрепени и да бъдат отхвърлени. Тоест да ги няма. Тъй като трябва да гласуваме позитивно, а Комисията е предложила да ги има и пише: „Предлагаме § 30 и § 31“, искам при прегласуването да стане ясна действителната воля. Който иска да ги има тези параграфи,

Затова правя процедурно предложение: нека да отложим този Закон за утре след точка първа да стане точка втора, междувременно да се изчистят да се изчистят текстовете и да проведем едно нормално гласуване, един нормален дебат по този Законопроект. Все пак трябва да знаем какво гласуваме тук. Колегата Кирилов се опитва да даде разяснение, материята не е толкова проста, за да може да разберем всички тези обяснения и всички тези редакции, които се сключват. Правя процедурно предложение да отложим гледането на този Законопроект за утре – следваща следваща точка, след гледането на ветото, точка първа мисля, че беше. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Попов. Правите предложение за отлагане на Законопроекта за утре. Има ли обратно предложение? Не виждам обратно предложение. Подлагам на гласуване предложението на господин Попов за отлагане на Законопроекта за утрешния пленарен ден. Гласували

прегласуване, господин Ангелов. ЮЛИАН АНГЕЛОВ (ОП): Господин Председател, предлагам процедура по прегласуване, защото някои от колегите не можаха да гласуват.

За доклад от Комисията по труда, социалната и демографската политика – моля, заповядайте. Законопроектът е предложен от Михаил Христов и Крум Зарков.

приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от народните представители Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г. Комисията по труда, социалната и демографската политика на свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81. Законопроектът беше представен от Михаил Христов. Той посочи, че основната цел на предложените промени е да улесни социалната интеграция на хората с увреждания и заличаването на определението „инвалид“ от българското законодателство, ще допринесе за преодоляването на стереотипното мислене за хората с увреждания като хора – „неспособни“, „невалидни“, „негодни“. Господин Христов подчерта, че се предвиждат промени в девет закона и с приемането на този Законопроект обществото би направило положителна стъпка към социалното приобщаване на хората с увреждания и тяхната реализация като пълноправни граждани, а и при наличие на демографска криза всяка мярка за приобщаване на всички хора в България следва да се подкрепи и насърчи. В Комисията по труда, социалната и демографската политика се получи положително становище от Агенцията за хората с увреждания по представения Законопроект със следните забележки. Навсякъде в текста на Законопроекта думите „лице с увреждания“ и „лица с увреждания“ следва да се заменят с „човек с увреждане“ и „хора с увреждания“ с мотиви, че в Закона за интеграция на хората с увреждания е въведена легална дефиниция на термина „човек с трайно увреждане“ и тази промяна ще прецизира и уеднакви законодателството. Министерството на труда и социалната политика със становище подкрепя предложения Законопроект със следните забележки: - в Закона за интеграция на хората с увреждания е дадено определение за „увреждане“ и за „човек с трайно увреждане“, според което „увреждане“ е всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид; - в Закона за висшето образование. В чл. 70, ал. 2 – да се направят следните изменения: думите „слепи, глухи, инвалиди“ да се заменят с думите „хора със сериозни увреждания и други“. При използването на израза „лица с увреждания“ се включват пълнолетни хора с различни видове увреждания, докато изразът „трайни увреждания“ включва хора с увреждания, при които са налице трайно намалени възможности да изпълняват дейности по начин и степен, възможни за здравия човек; - в Закона за железопътния транспорт. В чл. 52 думата „инвалид” да бъде заменена с „хора с увреждания“, тъй като правото на безплатен превоз или намаление имат както децата с увреждания, така и възрастните хора с увреждания. В случай че се използва думата „лица с увреждания“, децата с увреждания ще бъдат изключени от обхвата на Закона. След промените не се предвиждат допълнителни разходи, не се въвежда административна тежест, както и структурни изменения. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: 14 гласа „за“, без гласове „против“ и „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Ивайлов Христов и Крум Костадинов Зарков на 22 ноември 2017 г.“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

Тази дума носи негативен заряд. Ако разгледаме етимологията ѝ, откриваме следните синоними: невалиден, лишен от законна сила, недействителен, болен. Хората с увреждания не са такива и не бива да бъдат описвани по този начин в нормативните актове или в официалните ни документи. Конституцията на Република България борави с термина „лица с увреждания“ и затова него сме предложили като замяна. Проследихме внимателно обаче и дебата в Комисията по труда и социална политика и си заслужава да помислим. Важно е обаче думата „инвалид“ да изчезне. В повечето развити държави, между другото, тя отдавна не се употребява. Разбира се, не сме наивници и знаем, че многото проблеми и трудности, пред които са изправени българските граждани с увреждания, няма да бъдат решени с този Закон, но вярваме, че това е стъпка в правилната посока. Социалната и професионалната интеграция на хората с увреждания изисква много усилия – и от парламента, и от правителството, и от обществото ни като цяло, но словото, думите също имат значение. Те оформят възприятия, които от своя страна по-късно подтикват към определени поведения и е ясно, че когато законът определя някой като невалиден, то това не му помага, а често е пречка за неговата ефективна трудова и социална интеграция. Тази интеграция – интеграцията на хората с увреждания, е много важна не само за тях самите или за техните близки. Той трябва да занимава цялото ни общество и нас като народни представители особено при острата демографска криза и тежкия недостиг на хора в България. сме, нямаме право да се лишим от потенциала на който и да е български гражданин и именно така трябва да започнем като законодатели да гледаме към хората с увреждания, като към български граждани с потенциал, а не като към инвалиди. Моля Ви за Вашата подкрепа.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Въпреки че аз съм вносител на този Законопроект заедно с колегата Крум Зарков, не мога да бъда лицемерен и не мога да кажа, че с този Законопроект ще изменим нещо радикално и по същество. Тъй като законът е над всички нас, в това мое изказване аз ще употребявам само и единствено думата „инвалид“, защото тя присъства в девет български закона и според закона аз трябва да употребявам тази дума. Ще Ви кажа една истина. Въпреки че аз съм се интегрирал и съм се социализирал сред Вас, въпреки че тук парадоксално звучи „Вас“, и „Ние“ инвалидите в България не са направили това, което съм направил аз. Те ще продължават да си седят в къщите, 80% от тях ще продължават да бъдат неинтегрирани, нереализирани, необщителни и ще си останат просто инвалиди. Нашата основна цел в този парламент е да се опитаме по един или друг начин да променим мисленето на обществото и това мислене трябва да тръгне точно тук, от този парламент. Докато продължава да съществува тази дума „инвалид“ в Закона, а нейната етимология да е „незаконен“, обществото няма как да се промени, нито ако наречем един български гражданин „социално слаб“, той не е социално слаб, той си остава беден. Дори да наречем инвалидите „хора с увреждания“, това няма да ги интегрира. Важното, колеги, е да се направи първата крачка към реалната интеграция и реалното приобщаване на тези хора – на инвалидите, българското общество. Така че аз Ви призовавам единодушно да приемем този Законопроект, да направим един жест към всички хора с увреждания и да покажем, че може да сме обединени, защото, както знаете, „Съединението прави силата“. Благодаря Ви.

Благодаря, господин Председател. На господин Стойнев му е изключително смешно, когато разглеждаме един такъв сериозен въпрос. Мен ме учудва това негово поведение, но то си остава за него. Смешно му е на човека, че разсъждаваме по тази тема. Аз бях поканен от председателстващия да взема думата и затова съм тук. (Реплики.) Искам да изкажа собственото си мнение, че това, което в момента правим, наистина е едно справедливо дело, но, от друга страна, според мен заменяме „трън“ с

не се казва „увреден“, нито „сакат“, нито „невалиден“, а се казва „човек в неравностойно положение“. Мисля, че на някого вместо инвалид да му казваме, че е сакат или увреден, на български преведено, не е по-доброто решение. Благодаря Ви, господин Петров. Има ли реплики към изказването? Господин Христов – заповядайте, за реплика. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! На първо място, трябва да уточним едно нещо. Ние сме единствената европейска държава, в която се употребява думата „инвалид“. Второ, в Америка думата „инвалид“ е наравно с думата „негър“. Относно неравностойното положение и това с увреждането. Първо, когато един човек, включително и аз – аз имам увреждане, имам ампутации на два горни крайника и не съм в неравностойно положение, аз съм абсолютно равностоен както на Вас, така и на всички останали колеги в тази зала. Така че е много по-добре да си говорим истината. Истината е, че хората с увреждания – слухови, зрителни и двигателни, са равностойни, защото и в Конституцията пише, че всеки е равен по достойнство и права. Така че не мога да се съглася изцяло с казаното от Вас. Благодаря Ви.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

Това го заявихме и на заседание на Комисията по труда, социалната и демографската политика. Има резон в това, което предлагат колегите Крум Зарков и Михаил Христов, защото от 2004 г. в България действа Закон за интеграция на хората с увреждания, а не Закон за инвалидите. Затова е редно да се уеднакви българското законодателство. Наред с тези промени, които предлагат колегите Христов и Зарков, трябва да трябва да се преразгледа между първо и второ четене, освен в Закона за висшето образование и в Закона за железопътния транспорт, Закона за интеграция на хората с увреждания, а мисля, че и в още някои други закони трябва да бъде променен този термин „инвалид“ и да бъде заменен с „хора с увреждания“.

на Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Иванов Христов и Крум Костадинов Зарков на 22 ноември 2017 г. на първо четене. Гласували

четене. Гласували 138 народни представители: за 138, против и въздържали се няма. Предложението е прието, а с това и Законопроектът на първо четене.

Параграф единствен. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф единствен, който става § 1. Има предложение на народния представител Димитър Данчев, направено по реда на чл. 83, ал.

„Преходна разпоредба § 2. Започнатите до влизането в сила на този закон процедури по чл. 3, ал. 3, т. 1 от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол се довършват по новия ред.“ Благодаря, господин Кънев. Изказвания? Господин Вигенин, заповядайте. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, всъщност основните дискусии вече отминаха, само няколко думи от мен като един от вносителите. С подкрепата на този текст ние ще затворим възможността да се злоупотребява и да се заобикаля волята на законодателя, тъй като досега текстът беше недостатъчно ясен и беше възможно да се тълкува по различни начини, и това беше направено от предишното ръководство на Агенцията за приватизация и следприватизационен и следприватизационен контрол. Много е важно, че с гласуването на този текст ще бъде предотвратена възможността оттук нататък дружества, които са в забранителния списък за приватизация, да бъдат изпразвани от съдържание, да бъдат разпродавани без решение на Народното събрание обособени части от тях и на практика да остават само една опаковка, докато най-апетитните части заминат по предназначение, както се казва. Важно уточнение в Закона, което аз подкрепям, направеното от господин Данчев предложение – всички започнати към момента процедури да бъдат финализирани по новия ред, който надявам се днес с нашето гласуване ще определим. Законопроектът беше вкаран в дневния ред на Народното събрание единодушно, парадоксално, бих казал, даже. След това беше приет единодушно. В Комисията дискусиите бяха конструктивни. Аз разчитам, че и днес Народното събрание единодушно ще подкрепи това решение. Това ще покаже зрелостта на Народното събрание и желанието му наистина преди всичко да бъде защитен интересът на държавата и на гражданите. Благодаря Благодаря Ви, господин Вигенин. Има ли реплики? Заповядайте, господин Кънев, за реплика. Колеги, под формата на реплика искам да благодаря на членовете на нашата Комисия. Не са много законите, по които ние намираме на първо и на второ четене пълен консенсус. Искам да благодаря на всички колеги в залата, тъй като на първо четене мина и единодушно в залата. Това е нещо, което трябваше да се случи още преди няколко месеца. Няма драма. Още един път бих желал обаче да споделя, че очакваме и други предложения от Министерството на икономиката, свързани с приватизацията. Знаете, че имаше идеи от Министерския съвет за мораториум върху приватизацията, други идеи за продажба на дялове, акции. До този момент не сме получили такива сигнали. Още един път благодаря за това, че подкрепихте наше предложение. Желая Ви успех и честита Нова година на всички колеги! Благодаря, господин Кънев. Други изказвания? Няма. Преминаваме

доклад на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Моля, заповядайте да представите доклада.

2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители На редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, внесен от Александър Ненков и група народни представители на 4 октомври 2017 г. В заседанието на Комисията взеха участие представители на Столичната община, на професионалните организации на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране, на строителите, както и на редица граждански организации и движения. От името на вносителите Законопроектът бе представен от народния представител господин Александър Ненков. Той подчерта, че Проектът цели да реши възникналите при прилагане на закона проблеми в изтеклите 10 години, както и да отрази обществените нагласи, свързани с облика на столицата. Законопроектът е насочен към решаване на няколко основни въпроси, свързани с въвеждане на регламенти относно високите сгради и зоните без максимални стойности за кота корниз на сградите, озеленяването, трафика и паркирането, градската среда и жилищни комплекси. Законопроектът е насочен и към намаляване на административната тежест и премахване на съществуващи ограничения, както и актуализиране на текстове спрямо действащата нормативна уредба. Предвижда се и издаването на нови подзаконови нормативни актове. В Преходните и заключителни разпоредби се предлага изменение в Закона за териториалното деление на Столичната община и големите градове с цел конкретизиране на границите между район „Витоша“ и „Панчарево“ и район „Люлин“, „Овча купел“ и „Банкя“. Измененията в границите са съгласувани с кметовете на райони и са продиктувани от традиционното обслужване на гражданите на място и ползваните от тях услуги, предоставяни от администрацията по райони. Преди разглеждането на Законопроекта в Комисията постъпиха значителен брой становища и предложения както от професионалните организации, създадени със закон – Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България, така и на редица браншови и граждански организации и движения. За да отговори на настояванията на професионалните и гражданските организации и движения, Комисията организира и проведе обществена дискусия по Законопроекта, на която бяха изложени становищата на всички заинтересовани страни.

промени в общия устройствен план на Столична община, като по този начин са нарушени правилата и процедурите за изменение и допълнение на плана, регламентирани в Закона за устройство на територията, и са лишени гражданите и организациите от участие в задължителните обсъждания, които съгласно законовите разпоредби следва да се проведат във всичките 24 района на Столичната община. Освен това в становищата на преобладаващата част от професионалните и браншови организации наред с подкрепата за необходимостта за част от предложените промени, бе обърнато сериозно внимание на редица несъответствия в отделни разпоредби с основни принципи и правила, разписани в Закона за устройство на територията, както и на целесъобразността определени предложения да бъдат отнесени към Закона за устройство на територията с оглед на тяхната приложимост и за останалите общини в страната. В хода на дискусията по време на обсъждането в Комисията наред с необходимостта от приемане на някои от предложените промени бе изразено и съгласие с част от бележките, изразени в становищата по време на обществената дискусия, които следва да бъдат взети предвид при по-нататъшното обсъждане на Законопроекта. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление – с 12 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържали се“, предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Ненков и група народни представители, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря, господин Председател. Благодаря, господин Веселинов. Мотиви на вносител ще бъдат ли представени? Заповядайте, господин Ненков. Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, Законът за устройство и застрояване на София безспорно е един специфичен закон, който касае изцяло развитието на града. През последните 10 години не е имало промени в този закон, което предопределя мотивите за написването на Законопроекта, тъй като за последните 10 години ситуацията около развитието на града коренно се е променила. Безспорен е фактът, че за 10 години София се превърна в един сериозен икономически център, който е еквивалент за икономическо развитие, за развитие на града, неговото нарастване. Това, разбира се, от своя страна води до сериозен инвеститорски интерес, що се касае до застрояването на нови сгради – било то жилищни, или бизнес сгради, за да могат да отговорят на търсенето на пазара. Проблемът, който обаче възникна през последните години, е именно търсенето на баланс, от една страна, на инвеститорския интерес, който е все по-засилен и, от друга страна, до някаква степен желанието на другата част на гражданите, които считат, че градът е презастроен. Особено когато става въпрос за високо строителство, винаги се стига до сериозно напрежение и противопоставяне на инвеститорите и на гражданите.

Основният проблем, който винаги е стоял, тъй като южната част на града е със сериозен интерес от страна на инвеститорите ние сме въвели ограничение в зоните, където няма такова, да има край на кота корниз на всички тези сгради, които считаме за високи, именно с цел да се запази обликът на града и по-скоро визията към планина Витоша.

Тъй като голяма част от тези сгради, които вече започнаха да се реализират, будят обществен интерес и може би един от най-големите и най-сериозните проблеми е когато една такава сграда

Тук сме въвели една новост, именно с цел гражданите да бъдат много по-добре информирани, да има много по-голяма прозрачност, когато се изгражда и реализира един такъв инвестиционен проект.

или който има над 20 хил. кв. м разгъната застроена площ, да минава с решение на Общинския съвет. Мотивът да бъде въведено това решение на Общинския съвет е именно с цел прозрачното приемане на такива инвестиционни проекти. Знаете, че в Общинския съвет на Столична община има групи от всяка една политическа формация и това безспорно ще гарантира, че един такъв проект няма да остане просто отговарящ на закона, все пак ще трябва да има и политическа воля за неговото реализиране. Другата новост, която се въвежда във високото застрояване, е именно всеки един такъв проект, който е над 75 м и 20 хил. кв. м разгъната застроена площ, да върви с отделен подробен устройствен план и отделен работен устройствен план, както и ако приемем Законопроекта, то Столична община и Общинският съвет ще трябва да приемат и една изцяло нова наредба, която да е свързана с транспортно-комуникационното обезпечаване на такива сгради, а именно да се въведе едно задължение всеки един такъв инвестиционен проект да бъде придружен с транспортни симулации, което в другите западни държави и по-развити градове е много отдавна въведено. Това при нас засега липсва, но ако одобрим Законопроекта, ще задължим Столична община да приеме именно такава наредба, с която такива транспортни симулации ще показват не само както в момента е задължение всяка една такава сграда да има обезпечение от гледна точка на паркоместата, но да има обезпечение и да се види как една такава сграда – човекопотока, който ще генерира тя, както и потока от коли, как ще се отразят на целия квартал. Въпреки че няма такава симулация в момента в Столична община – аз знам такива проекти, където виждайки, че има такъв проблем с реализирането на една такава сграда, самите инвеститори за своя сметка са готови да направят допълнителни технически за да може наистина човекопотокът и потокът от коли да не бъде затруднен не само за сградата и за хората, които ще работят или ще живеят в тези сгради, но и за хората, които минават и ползват инфраструктурата в съответния квартал. Когато говорим за високо строителство, в мотивите и това, което сме говорили с колегите, е, че ние не искаме да излиза, че едва ли не искаме да забраним или да ограничим инвестиционния процес, а по-скоро искаме да го регламентираме и да кажем наистина на инвеститорите къде и какво точно могат да строят, тъй като и в сега действащия закон и в Закона за устройство на територията има пропуски, от които, разбира се, инвеститорите се възползват. Голяма част от високите сгради, които виждате в в София, които се реализираха през последните години, се възползват именно от такива възможности, дадени от Закона за устройство на територията, където така нареченият чл. 27, ал. 3 от ЗУТ дава възможност когато имате свързано застрояване в две регулационни линии и попадате в смесена многофункционална зона, която е така най-благоприятната за строителство зона, то тогава да нямате ограничение в плътността и интензивността. Именно заради това тази врата с колегите сме възприели да не бъде вече възможна и тя да бъде единствено възможна само за урегулирани поземлени имоти, които са не повече от 500 кв. м, и то с цел единствено да покрият съществуващите в съседство калкани. Но ограничавайки това, ние даваме друга възможност на инвеститорите – даваме възможност София да има, въвеждаме нова зона, която е наречена „много високо строителство“,

За всяка една зона в цялата част на градския и околоградския район ще има съответно различни зони, където ще има много точно и ясно дефиниран край на кота корниз, от която независимо от възможностите на съществуващия устройствен план и подробен устройствен план, да не бъде надвишавана именно с цел да има един цялостен облик и визия за целия град. Давайки възможност на инвеститорите в тези две зони – от изток на запад, говоря за 7-ми километър на Цариградско шосе и от другата страна – при Околовръстното шосе в района на Люлин, там, където наистина има добро обезпечение от страна на инфраструктура, има изградени съществуващи метролинии, има идея за разширяването на единия от метродиаметрите, именно до Люлин, до Околовръстното шосе, именно с цел да може да обезпечи една такава зона за много високо строителство, именно там на инвеститорите да им кажем, че ако те искат да правят такива сгради, ние можем и им даваме възможността именно там да се обособят такива делови центрове, където да няма такова ограничение. Разбира се, те ще трябва да отговарят на съществуващия Закон за устройство на територията, но височината при определени параметри, няма да бъде проблем. Това е що се отнася до високото строителство и застрояването в град София. По тази тема за заключение искам да кажа: не не искам по никакъв начин да излезе, че ние търсим да ограничаваме инвестициите. Напротив, искаме те да продължават да дават въздух за град София, защото това наистина е важно за нас и всички говорим за икономика, за доходи, за развитие на регионите. София безспорно е един притегателен център за инвеститори и не само наши инвеститори, но и инвеститори от други държави, от други народности. Затова искаме и е крайно време – според мен даже Законопроектът до някаква степен се е забавил, да дадем ясна визия и всеки инвеститор да знае какви са максималните допустимости, а не да търси възможности и вратички в Закона, така че по един или друг начин да увеличи площта, плътността, интензивността на застрояването на своя инвестиционен проект. Другата важна тема, която е засегната в… (Председателят дава И аз Ви благодаря, господин Ненков. Откривам дискусията по внесения Законопроект. Имате думата за изказвания. Има

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, на дневен ред е предложението за промени в Закона за устройството и застрояването на Столична община. За мен и за нас това предложение е по-скоро закъсняло. Свидетели сме на многобройни противоречия и конфликти, свързани с развитието на града и прилагането на Общия устройствен план на София, който действа и окончателно е приет в 2009 г. Няма нужда да давам примери с такъв тип ситуации, ежедневно те се отразяват от средствата за масова информация. Голямата задача, която има пред нас, е да покажем в тези законодателни промени, които се предлагат, дали можем да бъдем в помощ на столичани и в крайна сметка да гарантираме едно устойчиво развитие на града, отчитащо най-важното, гарантиращо жизнената среда и показателите им на живот. Трябва да Трябва да кажа, че ние ще подкрепим този Законопроект на първо четене. Същевременно имаме много забележки относно законодателните техники и разписването на определени законодателни предложения в него. Аз няма да ги изреждам, но има буквални противоречия и разминаване със Закона за устройството на територията. Ако искате, има и фактически грешки, и така нататък. Не това е важното, това може да бъде изчистено между първо и второ четене. Няколко неща, на които ние ще държим и ще направим предложения до окончателното приемане на Законопроекта. За нас е ясно, че трябва да има регламент за височините на сградите в София. Тази ситуация, където има зони, в които по същество няма максимална кота корниз, позволи този градоустройствен хаос в София. София ще загуби и в голяма степен вече загуби своя облик с това безразборно строителство на високи сгради не там, където им е мястото, без да се отчитат, пак казвам, елементарни инженерни, транспортни и комуникационни затруднения, които създават тези сгради. Затова възприемаме да има максимални височини малка вратичка, но използвана изключително в последните години прословутият чл. 27, ал. 3 от Закона за устройството на територията, който касае ъгловите парцели, парцелите със свързано застрояване, които по същество даваха възможност да бъдат надвишавани и да няма ограничения на параметрите за застрояване. Именно на тази база в зоните за смесено многофункционално зоните за смесено многофункционално застрояване се получаваха тези изключително високи сгради. Вносителите са се опитали да регламентират този ред и да го ограничат в рамките на имоти, които са до 500 квадрата. Аз ще заявя, че парламентарната група на БСП ще внесе допълнителни предложения и в максимална степен да затворим тези възможности, които дава законодателството преуплътнявания и презастроявания на такъв тип имоти, каквито бяха ползвани за момента много активно. Приемаме и въвеждането на механизъм, в който сградите с обществена функция с РЗП над 20 хиляди кв. м, с височини над 75 м, ще бъдат обсъждани в Столичен общински съвет. Общинският съвет е органът на местното самоуправление, където в крайна сметка са представени всички политически сили, орган на местното самоуправление, който има достатъчно публичност в своята работа. Няма нищо лошо в това гражданите да са наясно какво се случва и какво се одобрява, а не ситуацията до момента – с подпис на главния архитект да ставаме свидетели, когато вече започне да се строи да разбираме по същество какво ще се случва. Харесва ни това и ще поработим с предложението си за ясното дефиниране на зелената система и на това, че за първи път се въвежда категорията „междублоково пространство“ и защитата на изградените зелени системи за общоградско ползване в тези междублокови пространства. Това е изключително болен въпрос за столицата. Може би нашият град е една от малкото столици, която в централната си част има този облик. Хубаво е, че има задължително изискване в предложения Законопроект да бъде направена и Наредба за градската среда с правила и нормативи за облика на столицата. Няма столица, на която фасадите в центъра да изглеждат по този начин, по който изглеждат нашите в момента, и да се окаже, че местната власт няма механизъм, задължаващ собствениците те да бъдат приведени в съответния естетически или европейски вид за това. И така редица предложения, които ние ще направим, са в духа на защита интересите на столичани, защита на зелените площи и подобряване на параметрите на живот в средата. Нашите предложения ще бъдат още по-рестриктивни от тези, които имат вносителите в момента. С това приключвам изказването. Благодаря. Благодаря Ви, господин Бойчев. Междублоковото пространство отдавна е гаражно пространство. Реплики към изказването? Заповядайте, господин Кирилов. Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Взимам думата за реплика, но всъщност искам да изразя отношение към изказването на колегата Жельо Бойчев, включително и към позицията на колегите от парламентарната група на „БСП за България“ по този Закон.

макар и без да губим позициите си на управляващи и опозиция, че се получи един отговорен диалог, който би следвало да бъде в полза на

вадим скелетите от гардероба и да търсим една или друга отговорност. Второто нещо, за което взех думата, е да направя процедурно предложение да удължим пленарното време,

Подлагам на гласуване направеното от господин Кирилов предложение за удължаване на работното време до приемане на Законопроекта. Гласували

Благодаря, господин Председателстващ. Моята реплика към господин Бойчев във връзка с една част от неговото изказване, където той каза, че ще се решат проблемите на нашия град. Аз питам: на моя град кой ще реши въпросите и в какъв закон? Аз съм от Бургас. Кой ще реши закона за града на моя колега Славчо Атанасов – Пловдив? В тази връзка смятам, че това, което правим, ще бъде, разбира се, одобрено, защото, както виждам, двете големи политически сили са настроени да го подкрепят в Народното събрание и няма как да не мине. Но смятам, че това е крачка в грешна посока – грешна от гледна точка на бъдещото развитие на България, грешна, защото отново показва едни стари стереотипи от времето на бай Тошо, когато София беше отделна държава от останалата България. Не може с такъв подход, делейки София от останалите големи урбанистични центрове, ние да искаме да придвижим страната напред.

нормативно уредени въпроси в България и мога да кажа –традиционно. Пред мен е Закона за застрояване на София от 1934 г. с промените и окончателната му редакция от 1937 г. Законът за устройството на територията от 2001 г. предвижда създаването на специален закон за устройство и застрояване на Столична община. Това, което правят колегите – не върви в момента аз да го защитавам, но те правят допълнение към действащия към момента Закон за устройството и застрояването на Столична община. община. Аз не възразявам срещу Вашия подход и никой от нас не иска да дели една част от страната на друга, но се сещам, че по същия начин има и Закон за устройството и застрояването на Черноморското крайбрежие, който урежда такъв тип отношения. Вие сте народен представител от Бургаския регион и можете да представите такъв тип законодателна инициатива за Бургас, ако считате, че е удачно. Благодаря

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Аз напълно подкрепям изводите, които направи колегата Бойчев в своето изказване за слабостите, които има в първоначалния вариант на Закона за устройството и застрояването на Столична община. Господин Петров, прав сте и Вие, че с този Закон по някакъв начин се опитваме да регламентираме и да оправим проблемите в София. Но, колеги, всеки един от Вас поне по два-три дни в седмицата е в София и всички виждате за какво безобразие става въпрос в София – относно строителство, относно задръствания и всичко останало. Даже ще Ви дам един интересен пример. Според европейските регламенти и изисквания на една кокошка, за да се чувства щастлива и свободна, са й необходими 4 кв. м. в последните години на един софиянец започна да му се полага по-малко, отколкото на една свободна и щастлива кокошка в Европейския съюз. Така че наистина трябва да се замислим и да направим конкретни стъпки за това да решим поне отчасти проблемите, защото това е решаване на проблемите отчасти, защото проблемът с устройството и застрояването на Столична община се определя и решава чрез дългосрочна визия, която се прави в Общия устройствен план. И тъй като аз съм пред дилема, дали да подкрепя или не Законопроекта на първо гласуване, имам конкретен въпрос към вносителите: господин Ненков,

имаше протести през втората половина на 2017 г. Конкретното ми питане е: ще спрем ли по този начин застрояването на този небостъргач в „Стрелбище“, както и останалите седем-осем, усилено се проектират и подготвят за застрояване и ще решим ли проблема със застрояването на зелените площи в кварталите? Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

години. При положение че имаме този засилен инвеститорски интерес, нали си представяте, че когато влезе в сила този Общ устройствен план, сигурно ще е дошла следващата строителна криза, така че ще бъдем вече много след събитията. Затова са мотивите на колегите. Нека да не минаваме в това политическо противопоставяне, защото наистина Законопроектът има за цел с едно дългосрочно развитие на града да каже къде могат да се строят високи сгради и къде не могат. Примерът Ви с кокошките, извинявайте, какво предлагате: да спрем инвестиционния интерес в града и да направим мораториум за строителство, при положение че щом има търсене, значи има и предлагане? Това е пазарният принцип. Какво искате да направим? Париж да спре да се развива, Лондон да спре да се развива – в София,

Колкото по-бързо приемем Закона, колкото по-усъвършенстваме неговите нормативни уредби, толкова вероятността именно такива проекти, за които Вие споменахте, да не се случат по начина, по който в момента се предлагат. Има сигурно над 10-15 такива проекта, които стоят на дневен ред,

Не виждам. Заповядайте за дуплика, господин Проданов. Господин Ненков, явно не сте ме разбрали правилно. Не съм искал по никакъв начин да политизирам въпроса, защото, ако исках да го политизирам, щях да Ви питам, примерно, какво става с Решение № 655-16 на Столичния общински съвет, в което е възложено през 2016 г. на главния архитект на София да започне да изготвя дългосрочна визия, което е било преди две години. Така че аз не искам да политизираме въпроса, искам да отправя апел между първо и второ четене да подкрепите и предложенията, които ще направим ние от опозицията, така че наистина да направим някакъв що-годе поносим Закон и да спрем безобразията в София. Сигурни бъдете, че това не е идеалното решение. Идеалното решение е приемането на Общ устройствен план, така че не съм искал да политизирам дебата, просто исках да отправя апел да приемете нашите предложения между първо и второ четене. Благодаря Ви.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Ще бъда един от малкото несофиянци, които ще си позволят да се изкажат по този Закон,

също е прецедент. Примерно, това е основният мотив за спешния порядък, с който приемаме този Законопроект. Това също е проблем не само на София, този проблем съществува и в други български градове. Решенията за обособяване на специални зони за високо строителство също е нещо, което преценявам като добра идея, която би следвало да има по-широк обхват по принцип в нашето законодателство. Същото е положението с идеите, развити в темата „Озеленяване“, с идеите за комуникационно обследване на сградите – това са добри идеи, които са приложими не само за територията на София. Всъщност ние обсъждаме тази тема поради определена гражданска активност, по конкретни казуси и може би действаме по най-правилния начин, мисля аз. Това беше причината за голяма част от негативните становища на професионалните организации, тъй като ние на практика променяме Общия устройствен план на София, без да сме в процедурата за промяна,

общественото обсъждане, с възможността на гражданите, на бизнеса, на неправителствените организации, на професионалните организации да кажат своето мнение по направените предложения. В тази връзка като председател на Комисията за регионална политика, благоустройство и местно самоуправление се опитах да компенсирам този като направихме нарочно обществено обсъждане на темата, което се радва на изключително голям интерес. Повече от 20 бяха организациите, които се изказаха, повечето критично, между другото, включително районният кмет на един от районите, в които се предвижда създаването на такава зона за небостъргачи, също изрази отрицателно становище по въпроса. Всъщност имаме извънреден способ за решаване на действително актуален проблем на София и си мисля, че приемайки този Закон, защото явно има мнозинство за неговото приемане, трябва да сме наясно, че това не може да стане практика за изменение на Общия устройствен план на София, защото редът, записан в Закона за устройство на територията, е друг и той отговаря всъщност на интересите по принцип на гражданството и на всички общности. В това отношение нашата група вероятно няма да има единно становище – ще има колеги, които ще подкрепят, ще има колеги, които ще се въздържат от подкрепа. Във всеки случай изразяваме сериозното намерение да дискутираме и да предложим изменение между първо и второ четене, ако мине, разбира се, на първо четене Законът, и по темата за новите правомощия на главния архитект, на комисиите на Столичния общински съвет, които се дават по районирането. Смятам също, че е редно този период между двете четения, първо, да бъде максимално дълъг, и, второ, да се опитаме отново да отчетем в него мненията на онези неправителствени организации, които имат професионално отношение към темата. Благодаря за вниманието. Надявам се, решавайки тези проблеми, да мислим наистина не само за тяхното решаване – там, където са най-остри на територията на Столична община, но по принцип да осмислим приложимостта на тези мерки в националното ни законодателство. ПРЕДСЕДАТЕЛ ВАЛЕРИ ЖАБЛЯНОВ: Благодаря, господин Веселинов. Има ли реплики към изказването? Не виждам. Други изказвания? Няма. Преминаване към гласуване на законопроект на първо четене на Закона за устройството и застрояването на Столичната община, № 754-01-67, внесен от Александър Румен Ненков и група народни представители, на 4 октомври 2017 г. Моля, режим на гласуване.

Подлагам на гласуване предложението на господин Станислав Иванов за удължаване на срока между първо и второ четене на Законопроекта до максималния срок. Гласували

С това дневния ред на днешното заседание беше изчерпан. Следващото заседание е утре – 12 януари, петък, от 9,00 ч. (Звъни.) (Закрито